Prelazimo na 5. točku dnevnog reda. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 337 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.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 Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio zastupnik Marin Brkarić, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Herman Sušnik državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Izvolite. **Sušnik, Herman** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane dame i gospodo saborske zastupnice i zastupnici. Evo pred vama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu sa konačnim prijedlogom zakona. Uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači uređene su Zakonom o lovstvu iz 2005. godine. Ocjenjeno je da je potrebno izvršiti manje izmjene i dopune zakona radi nužnih zakonskih usklađenja i uklanjanja manjih poteškoća oko njegove provedbe. U dosadašnjoj provedbi zakona postignut je napredak u lovnom gospodarenju, oživljavaju se lovački običaji, tradicija i lovačka etika. U Republici Hrvatskoj ima 1061 lovište od čega 315 državnih, 746 zajedničkih na ukupnoj površini od 5,36 milijuna hektara. Fondovi divljači osim trčke i kamenjarke pribilježili su se propisanim gospodarskim kapacitetima a kod nekih su i znatno viši divlje svinje i medvjed. Izrađene su odluke o ustanovljavanju lovišta i uzgajališta divljači sa pripadajućih kartama u mjerilu 1:25 tisuća za sva državna i zajednička lovišta. Ustanovljavaju se uzgojna područja za jelena, divokozu, divlju svinju razumije./… operativno se provodi plan gospodarenja smeđim medvjedom, uspostavljen je sustav središnje lovne evidencije. Lovni turizam postaje većem broju županija važan dio cjelokupne turističke ponude, provedeni su i okončani postupci produljenja ugovora o zakupu lovišta, odobrene lovno-gospodarske osnove za oko 90% državnih i zajedničkih lovišta. No isto tako lovstvo je suočeno i sa dosta problema od subjektivnih slabosti ovlaštenika prva lova ali i objektivnih teškoća od kojih ističem miniranost terena, nepopulacija pojedinih područja, izostanak poljoprivrednih površina, požari u priobalnom području, veliki broj neuređenih odlagališta otpada, izgradnja infrastrukturnih objekata koji priječe migraciju divljači, krivolov i drugo. Osnovna pitanja koja se uređuju ovim zakonom prvenstveno se odnose na usklađivanje postupaka, davanja koncesija prava lova, sa Zakonom o koncesijama. Isto tako ukida se mogućnost pretvaranja instituta zakupa prava lova, institut koncesije prava love. Izvršeno je usklađivanje sa direktivom Europske unije 92/43, to je direktiva o očuvanju prirodnih staništa divlje flore i faune, te direktive 79/409 očuvanja ptica koje slobodno žive u prirodi. Uređuju se odnosi između stručnih komisija za ustanovljavanje zajedničkih lovišta. Daje se mogućnost produljenja lovo zakupa u strogo utvrđene kriterije. Propisuje se postupanje sa divljači, njezinim dijelovima u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i Zakonom o hrani. Daje se mogućnost propisivanja, znači mogućnosti uporabe lovačkog oružja i drugih sredstava koja su inače zabranjena za uklanjanje divljači i drugih životinjskih vrsta koji ugrožavaju zdravlje ljudi, divljači i drugih životinjskih vrsta. Isto tako propisana je odgovornost za štetu na divljači kao i za štetu nastanku na vozilu uslijed naleta na divljač. Usklađuje se sa Zakonom o Hrvatskoj komori inženjera, šumarstva i drvne tehnologije i to u onom dijelu tko može izraditi lovno gospodarsku osnovu. Nomotehnički izričajno se utvrđuje s obzirom na promjenu ustrojem ministarstva. Na kraju želim reći da se ovim izmjenama i dopunama ne mijenjaju osnovne postavke sada važećega zakona već se one nadopunjuju, detaljnije se razrađuju, dodaju se nove kao posljedica novih okolnosti čime smatram da će se dodatno unaprijediti odnosi glede uzgoja, zaštite lova, korištenja divljači sa ciljem očuvanja divljači prirodnih staništa.

Hvala lijepo. Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskoga sabora na svojoj 17. sjednici održanoj 17. lipnja raspravio je o ovom prijedlogu zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu sa konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 21. svibnja 2009. godine. Odbor je sukladno odredbi članka 88.a Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravu o navedenom prijedlogu zakona proveo u svojstvu matičnog radnog tijela te se nije protivio prijedlogu predlagatelja o primjeni hitnog postupka u njegovom donošenju. Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da se predloženim zakonom izvršava daljnje usklađivanje našeg zakonodavstva u području lovstva sa pravnom stečevinom Europske unije i to sa direktivom o očuvanju staništa i divlje flore i faune, direktivom vijeća o očuvanju ptica koje slobodno žive u prirodi, konvencijom o biološkoj raznolikosti, konvencijom o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa, te konvencijom međunarodne trgovine ugroženim vrstama, divlje faune i flore i konvencijom o močvarama koje su od međunarodnog značaja posebno kao prebivalište ptica močvarica. Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja članovi odbora su u raspravi u kojoj je sudjelovao i predstavnik Hrvatskog lovačkog saveza podržali donošenje ovoga zakona iz razloga što će predložena rješenja unaprijediti odnose u lovstvu a sa ciljem očuvanja i zaštite divljači i njenih prirodnih staništa kao nacionalnog blaga. Međutim, u daljnjoj raspravi izneseno mišljenje da bi zbog promjene većeg broja članaka bilo bolje da je predlagatelj predložio donošenje novoga zakona. kako nije logično da se produljenje ugovora o zakupu zajedničkog i državnog lovišta veže uz činjenicu podnošenja optužnih prijedloga za određene prekršaje jer to nema utjecaja ukoliko se postupci i ne dovrše kažnjavanje za prekršaj. Izneseno je mišljenje da bi odgovornost za štetu na vozilu od divljači umjesto da ju snosi vozač trebalo riješiti kroz postupke osiguranja. U daljnjoj raspravi je također izneseno da su poslovi lovnog inspektora, odnosno državnog lovnog inspektora prezahtjevni te da predloženi radni staž za njihovo obavljanje od 3 odnosno 5 godina nije dovoljan. U raspravi je nadalje izneseno mišljenje da je odredbom članka 7. potrebno nadopuniti na način da je prijedlog stručne komisije ministarstva obvezujući i za nadležno tijelo grada Zagreba budući da se radi o usklađenju teritorijalnog ustroja jedinica lokalne i područne samouprave

šuma i šumskog zemljišta i šumsko gospodarske osnove treba doraditi odredbu članka 10. jer naime predloženo je da u slučaju izmijenjenog stanja lovišta zbog izgradnje igrališta za golf koncesionar nema pravo tražiti naknadu, nikakvu naknadu od ministarstva. Na temelju provedene rasprave Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu uz dva amandmana koje je i prihvatio predlagač. Hvala (HDZ)** Želi li još koji odbor? Ne. Otvaram raspravu. I prvo su na redu klubovi. U ime Kluba IDS-a, oni su podijelili i prvo će govoriti uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Upravo tako, ovu raspravu ja ću podijeliti sa strastvenim lovcem, mojim kolegom, gospodinom Marinom Brkarićem. Za mnoge izgleda da je ovaj zakon marginalan ali ja ću evo za nas …/Govornik se ne razumije./…, ne da je on suštinski, on je gotovo egzistencijalni, zašto, reći ću kasnije. Da, ovo što ću možda kazati i zazvučat će kao vic, kao šala, mi u Buzetu bismo rekli škerc, ali ja ću se dotaknuti kao što rekoh jednog životnog problema mnogih Istrijana, pogotovo Buzećana, a to je problem divljih svinja i tu svoju raspravu u tom kontekstu podvest ću pod članak 29. i 30. ovoga Zakona. Te divlje svinje počele su nam stvarati takve probleme da se više nikome ne isplati baviti poljoprivredom, govorim sada jasno o Buzetu. Vi imate krda, čopore, ne znam kako se to zove, po 30, 40 tih napasnika, a kada oni ili one krenu u akciju iza njih više jasno ništa ne raste. E sad, gdje je problem? Problem je u tome što noću ne smijemo ili ne smije se ubijati te životinje. To znači da one mogu normalno, nesmetano haračiti. Drugi je problem, kako da se ja izrazim, ja nisam lovac, limit kojeg možete odstrijeliti shodno nekoj lovnoj osnovi. Umjesto da se te životinje stave u pravom smislu te riječi van zakona, mi apsurdnim normama štitimo tu divljač. Dolaze do samih kuća, još malo pa će i u kuće ulazit. 200 metara od kuće vi ne smijete pucat na te životinje. Treći problem to su obeštećenja u slučaju počinjene štete koja ne zadostaje niti za satnicu oranja, a kamoli za naknadu kulture koje vam one unište. No gdje je najveći problem kada je riječ o buzeštini, a vjerujem da je tako i drugdje. Mi smo gospodo pogranična općina i normalno je da u blizini granice ne smijete niti loviti, jasno ne smijete tamo niti pucati. I što se U pravom smislu te riječi, mi smo izloženi diktaturi tih životinja i demokraturi apsurdnih propisa koje štite te životinje. Znači, zalažem se kada je riječ o divljim svinjama da sve ograde oko lova i sl. ad acta treba staviti u stranu. Jednom rječju, ovi naši zakoni više štite divlje svinje nego što da se tako izrazim, poljoprivrednike, ljude. Između divljih svinja i ljudi, jasno poljoprivrednika, trebalo bi stati na stranu poljoprivrednika i ljudi. Ja sam to morao reći jer da to nisam rekao, ja ne znam kako bi se vratio sutra dole u Buzet. Ja vas doista, državni tajniče, uvjeravam da je taj problem kod nas dole više nego ozbiljan, da mi više nijednu kulturu ne možemo posaditi, a da unaprijed već ne znamo da ćemo bez nje I zato se doista zalažem da se taj lov na divlje svinje može održavati 24 sata na dan puta 365 dana u godini i da tu doista nema više nikakvih limita, jer doći će do trenutka kada ćemo morati reći ili mi ili one. se./… Molim vas, nastavak rasprave. Uvaženi zastupnik Brkarić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. Evo ja ću isto kratko reći nešto o samim izmjenama i dopunama Zakona o Prije svega, ja ću pohvalit Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva na kvalitetnim izmjenama. I ono što bih posebno rekao, vrijedno bi bilo da i ostala ministarstva rade na sličan način jer je o ovom zakonu odnosno o samim izmjenama i dopunama zakona provedena široka rasprava u … /Govornik se ne razumije./… lovačkim udrugama kao što je Hrvatski lovački savez, u lovnim savezima županija, tako i u Lovačkom savezu Istarske županije. I svakako imale su mogućnosti i sve lovne udruge da daju svoje prijedloge, inicijative, kako bi se postojeći Zakon o lovstvu i poboljšao u određenim dijelovima koji su u ovom zakonu i prezentirani. Svakako, ovo što je rečeno jeste da je to, ove izmjene i dopune zakona, pretežno se odnose na usklađivanje sa direktivama Europske unije i sa konvencijama. U drugom dijelu usklađivanje sa Zakonom o koncesijama koji je donesen prošle godine, ali isto tako određena rješenja koja su u ovom zakonu dana jesu rješenja koja idu na daljnji razvoj i unapređenje lovstva u Republici Hrvatskoj. Ja bih rekao da smo zadovoljni i sa razine Istarske županije što je kvalitetno ili dobro riješena odgovornost i naknada šteta od divljači i u poljoprivredi i u prometu i naknada štete na divljači, da je isto tako kvalitetno riješeno i osiguranje od odgovornosti. Ono što mislimo, i ne mislimo da su ove izmjene i dopune zakona savršene, jer smo dali četiri amandmana što je potrebno ja bih rekao detaljnije regulirati, to je lovni turizam, smanjiti neka birokratska rješenja koja upravo u nekom dijelu i priječe taj lovni turizam. Tako da mislim da bi bilo dobro da kroz amandmane, ja sam ih dao četiri, ali neću ih posebno obrazlagat, da kroz amandmane ovaj tekst zakona ili izmjena i dopuna zakona poboljšamo, da se prihvate oni amandmani koji mogu koristiti daljnjem razvoju i unapređenju lovstva i kao gospodarske grane s obzirom da je lovni turizam isto, ja bih rekao, u segmentu ukupnog turizma značajan, važan i bit će sve značajniji. Evo ja bih rekao podržat ćemo izmjene i dopune zakona. Vjerujem da će predlagač prihvatiti amandmane koji su predloženi. Amandmani su predloženi i sa strane kao prijedlozi Lovačkog saveza Istarske županije, a tekst amandmana vam je podijeljen. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je klub HDZ-a, uvaženi zastupnik Branko Kutija. Izvolite.

U razdoblju od '94. godine, u skladu sa odredbama Zakona o lovu, ustanovljeno je na teritoriju Republike Hrvatske više od tisuću lovišta, znači 320 državnih i 730 zajedničkih. Za ta lovišta putem javnih natječaja određeni su lovozakupnici ili koncesionari te sklopljeni ugovori o zakupu ili koncesiji. Za sva lovišta izrađene su i odobrene lovno gospodarske osnove i u skladu sa njima ovlaštenici prava lova gospodare lovištima. Dakle, najveći dio posla u provedbi zakona iz '94. godine je završen ustanovljena su lovišta i odrađeni ovlaštenici prava lova i lovištima se gospodari na temelju tih planskih dokumenata. Tijekom 2004. godine izvršena je detaljna analiza proteklog razdoblja od 10 godina na provedbi Zakona o lovu, te se utvrdilo da je lovstvo još uvijek suočeno sa dosta problema. Nizak stupanj akumulacije sredstava u lovnom gospodarenju, slaba financijska sposobnost većine lovo ovlaštenika, prisutna je velika neujednačenost o uspješnosti gospodarenja kako među ovlaštenicima prava lova tako i među pojedinim regijama, nekonkurentnost na inozemnom tržištu lova itd. Oni su većim dijelom rezultat subjektivnih slabosti ovlaštenika prava lova, ali ima i objektivnih poteškoća od kojih se ističu: sporo obnavljanje matičnih fondova određenih vrsta divljači, poremećena struktura populacije divljači, sustavno povećavanje broja strogo zaštićenih životinjskih vrsta i područja, restrikcije i zabrane u obavljanju lova, šteta od divljači i nedivljači, epidemijsko širenje bolesti divljači, sve veće potrebe za financijskim ulaganjima u lovno gospodarenje, izostanak financijskih potpora za proizvodnju pernate divljači i odstrel lisica, nizak stupanj lovnog turizma, malen broj agencija za lovni turizam, miniranost, krivolov, depopulacija čitavih područja i slijedom toga izostanak obrade poljoprivrednih površina, njihovo zapuštanje i obrastanje šumom, požar na obalnom i priobalnom području, veliki broj divljih i neuređenih odlagališta otpada i smanjivanje lovno produktivnih površina usred širenja građevinskog područja. Ocijenilo se da se neriješeni i nagomilani problemi u lovstvu moraju u cijelosti riješiti i to prije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju ukoliko želimo da naše posebnosti, znači prirodna staništa, raznolikost ponude itd. budu konkurentne na europskom tržištu i ako želimo da lovni turizam opet postane u većem broju županija važan dio cjelokupne turističke ponude i kao takav verificiran u njihovim razvojnim programima. Stoga je Uprava za lovstvo izradila prijedlog novog Zakona o lovstvu kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio u prosincu 2005. godine, a kojim su uređena brojna pitanja koja su sputavala brži razvoj lovstva. Zakonom je prije svega dana potpora lovo ovlaštenicima koji dobro gospodare na način da im se omogućava dugoročno gospodarenje, red na tržištu, strog nadzor i potpora u gospodarenju lovištem. Zakon usvaja sva europska načela počevši od Međunarodnog savjeta za lov, uzgoj i zaštitu divljači, potvrđene međunarodne konvencije i svjetske standarde u zaštiti prirode, zaštiti i očuvanju divljači, njezinih staništa i očuvanju biološke ravnoteže. Zakonom se uklanjaju svi prijepori i poteškoće koji su otežavali razvoj i unapređenje lovstva do sada. Ovim novim zakonskim rješenjem uvelo se više reda u lovstvu počevši od gospodarenja lovištima pri uzgoju, zaštiti, lovu i prometovanju sa divljači i njezinim dijelovima i upotrebi lovačkog oružja. Potaknut je i lovni turizam. Oživljavaju se lovački običaji, tradicija, lovačka etika, a lovce i njihova udruženja djelotvornije se uključuje u razvoj i unapređenje lovstva kao važne privredne grane naše zemlje. Analizom stanja lovne problematike tijekom protekle tri godine provedbe zakona ocijenjeno je da je potrebno izvršiti manje izmjene i dopune zakona radi nužnih zakonskih usklađenja i uklanjanja manjih poteškoća oko njegove pune provedbe. Pitanja koja se uređuju ovim zakonom prvenstveno se odnose na usklađivanje postupka davanja koncesije prava lova sa Zakonom o koncesijama, tako da se članci od prvoga do četrnaestoga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu u potpunosti usklađuju sa Zakonom o koncesijama. Ovim odredbama ukida se mogućnost pretvaranja instituta zakupa prava lova u institut koncesije prava lova. Odredbama ovoga zakona izvršeno je usklađivanje sa direktivama u dijelu gdje pregovaračka stajališta Republike Hrvatske nisu prihvatljiva za Europsku komisiju. Tako je člancima 27., 29. ovoga zakona propisana mogućnost uklanjanja životinjskih vrsta koje nisu divljač iz lovišta, odnosno eko sustava, te se na taj način omogućuje brže i efikasnije uklanjanje invanzivnih vrsta i staništa koja remete ekološku ravnotežu. Uz to propisana je zabrana uporabe neselektivnih sredstava za hvatanje divljači što je u skladu sa člancima 15. i 16. navedene direktive. Člankom 35. ovoga Zakona izvršeno je usklađenje sa člankom 6. Direktive o pticama. Uz već navedeno Prijedlogom ovog zakona se uređuju odnosi između stručnih komisija za ustanovljavanje zajedničkih lovišta, daje se mogućnost produljenje lovo zakupa uz strogo utvrđene kriterije, daje se mogućnost da ministarstvo nadležno nadležno za poslove lovstva propiše mogućnost uporabe lovačkog oružja i drugih sredstava koja su inače zabranjena za uklanjanje divljači i drugih životinjskih vrsta koji ugrožavaju zdravlje ljudi, divljači i drugih životinjskih vrsta. Zakonom se propisuje i postupanje s divljači i njezinim dijelovima u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i Zakonom o hrani. Ovaj zakon propisuje koje uvjete moraju ispunjavati lovački psi, pod kojim se uvjetima mogu isti koristiti u lovu. Zakonom je propisana odgovornost za štetu na divljači kao i za štetu nastalu na vozilu uslijed naleta na divljač. Zakon je usklađen sa pravnim sustavom Republike Hrvatske za pojedina upravna područja. Zakon je također u normativnom uređenju lovstva usvojio načela međunarodnog savjeta za očuvanje divljači i lova potvrđenih međunarodnih konvencija i svjetskih standarda u zaštiti prirode, zaštiti i očuvanju divljači i njezinih staništa, te očuvanju biološke ravnoteže ili potrebe njezine uspostave tamo gdje je poremećeno. Ovim se zakonom također uređuje pitanje gospodarenja lovišta, te odgovornost stručne službe za provedbu lovno gospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači koje do sada nije bilo. klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati donošenje ovog zakona. Zahvaljujem se. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Vlatko Podnar. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, uvaženi suradnici. Pa evo, već su prijašnji govornici rekli koji su razlozi za izmjene na dopune, a odnose se prvenstveno na razlog usklađenja sa važećeg Zakona o koncesiji, te usklađivanje sa Direktivom Vijeća Europe, odnosno Direktivom o staništima i Direktivom Vijeća Europe o pticama. Normalno da je razvojem društva da se razvijalo i lovstvo, pa od same prve početne brige za opstanak čovjeka, znači kroz lov lovljenje divljači do današnje brige prema toj istoj lovnoj divljači. Razvojem znanosti i struke došlo se je do spoznaje koliki broj divljači može obitavati na nekom području sukladno mogućnostima staništa, odnosno lovišta, dovesti to u red i gospodariti lovištem na način da se sačuva bioraznolikost, a da štete od divljači budu što manje sigurno su i kvalitetni Zakoni o lovstvu. Zakonom iz 1994. godine promijenjen je cjelokupni sistem lovnog gospodarenja i ovlaštenja lovo zakupnika. Uvedena su vlastita lovišta, odnosno državna lovišta i zajedničko lovište na području županija. Ovo je u poslijeratnim godinama bilo upravo potrebno da se spriječi sva ona šteta na divljači zbog velikog broja oružja, poslijeratnih događanja, nekontroliranog ranjavanja i ubijanja divljači, a tim zakonom su stvorene pretpostavke za pravilno gospodarenje Fondom divljači, ali i njihovu zaštitu do broja mogućnosti staništa. Zakonom iz 2005. godine usklađeno je lovno gospodarenje i sa drugim zakonskim aktima, ali i sa direktivom Vijeća Europe. Zakonom su regulirani odnosi u lovnom gospodarenju s kojima su se trebali uskladiti dotadašnji prijepori od poteškoće koje su otežavali razvoj i unapređenje lovstvu. Samim tim stvorene su pretpostavke za uvođenje reda u lovstvu, uzgoju, zaštiti, lovu i prometovanju s divljači i njenim dijelovima i upotrebi lovačkog oružja. Ali i do uređenja odnosa između lovoovlaštenika i davatelja prava lova. Također su se stvorile pretpostavke za razvoj lovnog turizma, oživljavanje lovačkih običaja i tradicije, osnaženje lovačke etike te djelovanje i uključivanje lovaca u razvoj i unapređenje lovstva kao značajne gospodarske grane, pa i turističke grane Republike Hrvatske. Najveći dio ovih pretpostavki je ostvaren jer prema podacima Središnje lovne evidencije, brojnost divljači približava se propisanim gospodarskim kapacitetima. Ovdje se izuzimaju trčke i kamenjarke, znači koje nisu dostigle još taj broj, ali je također i medvjed i divlja svinja, pogotovo evo, čuli smo i ovdje, koje su znatno više od mogućnosti staništa, što za posljedicu ima širenje na nova staništa, znači na priobalje i otoke te sve veće štete na poljoprivrednim kulturama, ali moram spomenuti također i na šumskim vrstama jer također i to smanjuje mogućnosti lakšeg pomlađivanja … /Govornik se ne razumije./ … Temeljem toga je razvoj lovnog turizma bilježi značajan porast. Lovstvo je još uvijek suočeno s dosta problema, prije svega opasnostima od mina. Znamo da je još dosta veliki dio Hrvatske, postoji opasnost od mina, zatim iseljavanje stanovništva iz ruralnih područja, zapuštanje tih poljoprivrednih površina, što se izravno očituje u porastu broja divljači, opasnost od poljoprivrednih monokultura, što smanjuje bioraznolikost divljači, izgradnja autocesta, što priječi prirodnu migraciju divljači, slabo ekonomsko stanje većine stanovništva, što onemogućava kupnju mesa divljačine, odnosno stvaranje brenda na na temelju prerade mesa divljači jer u donekle i slabi poticaju za preradu pa se divljačina prodaje ili dijeli u okviru lovačkih društava, udruga bez ikakve naknade. Subjektivno su prvenstveno u lovu zakupcima i njihovim željama i prohtjevima, pa i nerazumijevanju lovne etike i zakonskoj regulativi. Zbog toga je bilo potrebno … /Govornik se ne razumije./… mijenjanju Zakona o lovstvu, ali nažalost moram konstatirati ponovo, ne kao izmjene i dopune, nego osobno smatram, a i u ime kluba da je trebalo ići kao cjelovitu izmjenu Zakona o lovstvu jer ovaj Zakon o lovstvu ima 103 članka, a samo ovaj ima 48 članaka, prema tome, sama primjena na terenu mislim da će biti malo ovako uvijek dvostruko tumačena. Činjenica je da svi ovi članci imaju prije svega stručnu kvalifikaciju usklađenja s navedenim zakonima i direktivama Vijeća Europe, no ima i par članaka na koje se mora reagirati i upozoriti na njihove posljedice. Prvenstveno se to odnosi na članke 17. i 19., odnosno na produženje ugovora o zakupu zajedničkog, odnosno državnog lovišta koji u stavku 4., odnosno 2. govori da se može produžiti ugovor o zakupu ako u proteklom razdoblju nisu podneseni optužni prijedlozi za prekršaj iz članka 96. i 98. Što ako se optužni, ako je lovozakupnik 116 mjeseci, odnosno 112 mjeseci radio uredno, nema ni jedan optužni prijedlog, uz 16., odnosno 117. mu netko postavi optužni prijedlog, s time gubi pravo na produženje ugovora stoga smatram da to treba izmijeniti i da treba staviti prema pravomoćnoj presudi za prekršaj. Na taj način ćemo riješiti mogućnosti oko eventualnih malverzacija i problematike U članku 37. stavak 3. gdje se govori o odgovornosti vozača ukoliko nije, ako nastane šteta na divljači, odnosno ako mu divljač izleti na cestu, onda je vozač kriv jer ako se utvrdi da nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti. Što to pretpostavlja? Pretpostavlja da su vremenski uvjeti normalni, da Hrvatske ceste moraju obilježiti znakom da je mogućnost pojave divljači na cesti, opasnost. No međutim, što ako je vozač i postupio tako? Da li će Hrvatske ceste, županijske ceste ili jedinice lokalne samouprave nadoknaditi tu štetu? Vjerojatno neće zato što će stalno izmišljati razloge i tražiti od policije da se utvrdi krivnja vozača. Jedino je iznimka ako je šteta uvjetovno vršenje skupnog lova, onda štetu plaća lovozakupnik. No međutim, što ako je divljač bježala od pucanja u lovu na grabežljivce vabljenjem ili s očekivanjem i izletjela je na cestu? Kako ćemo to dokazati, odnosno na koji način je, na taj način je isto tako od posljedica lova divljač istrčala na cestu i desila se prometna nezgoda? Smatramo da ovaj dio je potrebno riješiti kroz obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti. U članku 38. kada se govori o lovnim inspektorima, nije nam jasno zašto se smanjuje godina staža za lovnog inspektora sa 5 na 3, odnosno za državnog lovnog inspektora sa 10 na 5? Samim time što je prema Statutu Hrvatske komore šumarskih inženjera definirano da tek poslije 3 godine može ići na stručni ispit, prema tome tek onda stiče određene kvalifikacije za samostalni rad, da tako kažem, i u šumarstvu, a samim time mislim da je prekratko, pogotovo u problematici lovstva, poznavanja zakona i svega drugoga da, lovozakupnika kako se i oni nekad ponašaju, da ćemo dobiti kvalitetnu inspekciju. Na kraju mogu reći da će SDP podržati ove izmjene i dopune zakona jer smatramo da su one u boljitku i za boljitak lovstva. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržat ćemo ovaj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu s Konačnim prijedlogom zakona, prije svega iz razloga jer se zakon usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije, posebno direktivama koje nam daju u tom području jednu i garanciju i mogućnost održivog razvoja. Pridružujemo se primjedbama kolega, a to je smatramo da bi bilo daleko kvalitetnije zbog svih nas i zbog struke i zbog same materije da se išlo sa novim prijedlogom zakona s obzirom na veliki broj izmjena kao što je to napravljeno recimo sa ovim zakonom o kojem ćemo raspravljati u sljedećoj točci dnevnog reda, a to je Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu. Činjenice da Zakonom o lovstvu kojega smo donijeli u ovom Domu 2005. godine puno toga na ovom području posloženo i i složeno na način kao što to zahtijeva i prilike i struka i pažnja dobrog gospodara. Činjenice da su stvorene pretpostavke i za razvoj lovnog turizma. No međutim, na žalost na žalost normativno uređeno lovstvo je samo jedan dio pretpostavke koje su nam izuzetno nužne, a da bismo tu gospodarsku granu razvili za koju u svakom slučaju imamo čitav niz a koja nam je posebno interesantna jer je vezana upravo na krajeve, nerazvijene područja krajevi koji itekako trebaju bilo kakvu pomoć, a sigurno da bi i ovakva vrsta pomoći bi dobro došla. Sam zakon ponavljamo je dobar. Imamo nekoliko primjedbi i i iznijeli smo ih na odboru i nadam se da će predlagač prihvatiti amandmane odbora. Jedna primjedba čisto načelne naravi, mislim da ju treba spomenuti i da je nužna i potrebna koja možda nije predmet ovog zakona, ali u svakom slučaju pravilnika je. A to je vezano na članak 13. koji govori o da se kod raskida ugovora, da je koncesionar obavezan .../Govornik se ne razumije./ ... negativne razlike divljači, lovnoteničkih i lovnogospodarskih objekata prema cjeniku. I tu ništa ne bi bilo sporno kada bi se znala metodologija brojenja krupne divljači. Naime, argumentacija da postoji cjenik kao podzakonski akt je djelomično se može prihvatiti. I taj cjenik nije sporan. Međutim sam način je sporan. Kako utvrditi kolika je negativna razlika u lovištu, bez obzira o kojoj divljači govorimo? Za to postoje razne metode, znanstvene, uobičajene i ključno je da se i taj podatak koji kasnije u eventualnom sudskom sporu nije oboriv, da se za taj podatak propiše metodologija. I zato vjerujem da će predlagač i sa podzakonskim aktom i to riješiti, jer pitanje, prvo se postavlja pitanje koliko uopće do sada penala je i naplaćeno u slučaju odstupanja, u slučaju nekakvih negativnosti? A istovremeno ukoliko se i utvrde negativnosti, manjak broja divljači, jedan lopatar, divlja svinja, bez obzira o kojoj divljači govorimo, koncesionar metodologije stanja fonda i prije izračuna, metodologije izračuna fonda i prije i nakon ugovora koncesije. Prema tome, u svakom slučaju smatramo mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo da bi i tu metodologiju trebalo propisati upravo zbog jasnoće, upravo zbog kontrole, a i sve one devijacije koje su sasvim sigurno prisutne posebno u velikim komercijalnim lovištima, ali želim posjetiti da i velika komercijalna lovišta su u pravilu koncesionari. Nisu društva, nego su pravne ili privatne osobe. I smatramo da u tom području bi trebalo jednoznačno definirati kako i na koji način se utvrđuje nešto što je koncesijom dobiveno i nešto što se nakon nakon isteka koncesije vraća natrag državi. Klub Hrvatske narodne stranke stava je kako su izmjene u suštini dobre. Doprinose napretku lovstva Republici Hrvatskoj i nadamo se da će usvajanjem amandmana i daljnjim podzakonskim aktima kojima bi se to područje potpuno i u cijelosti pokušalo urediti. Smatramo da je to zakon koji daje vrlo jasan sustav ponašanja i za lovačke udruge, a posebno za koncesionare koji u tom području rade, koji koji imaju i s jedne strane znatan trošak, a s druge strane relativno pristojan prihod. Klub Hrvatske narodne stranke podržat će ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. Na redu je klub HSS-a uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajnici, kolegice i kolege. Mi u klubu Hrvatske seljačke stranke također ocjenjujemo da je potrebno izvršiti određene izmjene i dopune ovog postojećeg zakona. Ali smatram da treba iskoristiti priliku i trebamo u postojeći zakon još ugraditi određene pravne stečevine Europske unije. Ali ono što smatramo da je potrebno izvršiti izmjene i dopune radi naših lovaca, naših lovačkih udruga kojima je ovaj zakon ustvari temeljni zakon za njihovo uspješno djelovanje i rad. Ja ću ukazati za nekoliko detalja za koje smatramo da ih je potrebno izmijeniti i doraditi. Kao prvo ističem problem prirodne migracije divljači. Mi s područja Bjelovarsko-bilogorske županije ne odnosi se to samo na područje Bjelovarsko-bilogorske već šire ukazujemo na problem članka 10. postojećeg zakona koji smatramo da treba izmijeniti ili doraditi, odnosno tim člankom se omogućuje potpuno ograđivanje čitavih lovišta. To imamo u nekoliko slučaja, smatramo da to nije dobro. A zašto mislimo da nije dobro? Jer i sam predlagač zakona kaže u uvodnom obrazloženju. Lovstvo je još uvijek suočeno s dosta problema. Oni su većim djelom rezultat subjektivnih slabosti ovlaštenika prava lova ali ima i objektivnih poteškoća od kojih se ističu miniranost područja, depopulacija čitavih područja, veliki kompleksi poljoprivrednih površina, požari u obalnom području, veliki broj divljih i neuređenih odlagališta otpada i između ostalog izgradnja objekata infrastrukture pogotovo auto-cesta. I sada se tu spominje s ogradama koje priječe migraciju divljači. Mi smatramo da trebamo ovaj problem na neki način riješiti. Zašto? Zato što ovim obrazloženjem konstatiramo i utvrđujemo problem sa ogradama koje priječe prirodnu migraciju. Smatramo da svaka ograda sprječava migraciju divljači pa tako i ograda koja ograđuje lovište. Što bi se desilo da svaki lovoovlaštenik ogradi svoje lovište? Koje bi i kakove migracije divljači, prirodne migracije bilo? Ne bi je bilo. Uzgajalište unutar lovišta da što ovaj zakon uzgajalište divljači omogućuje ali potpuno ograđivanje lovišta sigurno ne jer ograda jednostavno je ograda i ne možemo imati dvostruka mjerila za ogradu unutar određenog lovišta odnosno u prostoru. Također, ukazujemo na članak 13. gdje bi bilo možda dobro da u točki 5. gdje se govori da ministarstvo može i prije isteka roka na koje je koncesija dana jednostavno raskinuti koncesionaru ugovor o koncesiju u skladu sa zakonom koji se uređuje koncesija i u slijedećim slučajevima. Znači, u točki 5. ako se površina lovišta smanji za više od 20% što je normalno ali bi bilo možda dobro i to ograđivanje lovišta na neki način riješiti i u ovoj točki. Znači, ne samo da se smanji lovište nego tom jednostavno ogradom i ograđivanjem lovišta smanjuje se određeni prostor u potpunosti. Stoga smatramo da u postojećem članku 10. bi trebalo na neki način odrediti u određenom postotku ili određenu mogućnost dati da se ograde vrše, da se ograđuju uzgajališta divljači ali da se lovište jednostavno u potpunosti ne može ograditi. Također smatramo da u članku 10. kad se govori "Uzgajalište divljači ustanovljava se na površini vlastitog zemljišta.". Postojeći zakon regulira to da je to od 100 do 200 hektara. Naš prijedlog kluba HSS-a je da to smanjimo i da taj prijedlog ide od 20 hektara do 2 tisuće hektara jer imamo situaciju kad govorimo o lovnom turizmu i nekim potrebama i interesima naših naših pojedinaca koji se želi baviti ili uzgajati divljač da i nemaju više od 20 hektara. 20 hektara je vjerojatno dovoljna površina da se ogradi i da se krene u uzgoj divljači. Također ukazujemo i na članak 47. u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu gdje se predlaže da licence za izrađivanje lovno gospodarskih osnova izdaje Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije što po nama nije u redu jer postoji mogućnost izdavanja licenci samo firmama iz šumarske struke. U članku 57. Zakona o lovstvu poslove stručne službe za provedbu lovno gospodarske osnove može obavljati osoba koja je tijekom srednjeg ili visokoškolskog obrazovanja završila odgovarajući nastavni program iz lovstva što je u redu, ali u članku 72. stavak 2. Zakona o lovstvu u srednjoj stručnoj spremi Hrvatski lovački savez ne priznaje lovački ispit što je u koliziji sa člankom 57. I u članku 86. stavka 3. dobro je obrađena po nama odgovornost za nastalu štetu na vozilima, no problem je utvrđivanje brzine kretanja vozila što smo već čuli iz ranije rasprave tako da u praksi najčešće tu štetu snosi lovoovlaštenik. Da bi se to izbjeglo treba pokušati riješiti problem obaveznog osiguranja vozila od naleta na divljač. u ovom čitanju kroz ove neke naše primjedbe i prijedloge da će predlagač ih uvažiti i razmotriti i dakako da ćemo mi u klubu HSS-a vjerujemo uz ove naše primjedbe koje će biti prihvaćene i podržati prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvo je uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala. Poštovani potpredsjedniče. Na samom početku izlaganja želim reći da zbog prigovora savjesti neću podržati ovaj Prijedlog zakona o lovstvu. Lov smatram iznimno okrutnom ljudskom praksom, praksom koja na najgori mogući način manifestira instrumentalizaciju divljih životinja od strane ljudskih bića. Iz lovačke strasti, strasti prema sportskom ubijanju, ubijanju iz razonoda i zabave drugih živih bića s kojima dijelimo planetu Zemlju na najgori mogući način se manifestira ljudsko patrijarhalno uvjerenje da smo mi ljudi mjerilo svih stvari, apsolutni gospodari neba i zemlje te da cjelokupna priroda a divlje životinje su iznimno važan dio prirode ne služe ničemu drugome no da budu na raspolaganju, iskorištavanju, izrabljivanju i ubijanju od strane ljudskog roda. U tom smislu u koliko god lijepi celofan zamatali lovstvo kao praksu, s koliko god europskim odredbama natapali ovaj zakon činjenica ostaje ista. Ovaj zakon legalizira ubijanje divljih životinja od strane ljudi i to u cilju razonode, sporta, razbibrige ili zabave a ne zbog hrane ili održavanja ravnoteže eko sustava. S obzirom na to da smatram da trebamo zabraniti lov divljih životinja a ta je praksa podsjećam definirana u članku 26. zakona kao traženje, dočekivanje, motrenje u cilju odstrela ili hvatanja žive divljači, vabljenje, praćenje, odstrel i hvatanje žive divljači, puštanje ptica grabljivica, skupljanje uginule divljači i njezinih dijelova rogovlja, koža i drugo i skupljanje jaja pernate divljači nipošto ne mogu podržati ovaj prijedlog zakona. Duboko sam uvjerena da je današnja kriza okoliša direktna posljedica patrijarhalnog načina razmišljanja koji već tisućljećima obilježava civilizaciju u kojoj živimo. Taj se patrijarhalni model razmišljanja svodi na binarni odnos ja drugi gdje sam ja ono što je povlašteno, ono koje upravlja i gospodari svime onime što je drugo a to su ne samo cijeli prirodni svijet uključujući biljke i životinje već i mnoge skupine drugih iz svijeta ljudi, žene, nebjelačke rase, siromašnije klase, nacionalne, seksualne dobne i druge manjine, osobe s invaliditetom. Taj mentalitet gospodara kojem je dopušteno ili čak prirođeno da beskrupulozno i bezgranično iskorištava druge upravo je doveo do današnje žalosne situacije ugroženog okoliša i devastirane prirode. U današnje je vrijeme lovstvo praksa čija je jedina intencija zabava i sportski užitak. I stoga predstavlja sami vrhunac tog partrijahalnog, binarnog, hijerarhijskog odnosa na svijet koji se svodi na isključivo dva modusa egzistencije, dominaciju i opresiju. Dominaciju nas ljudi odnosno lovaca i opresiju lovine, odnosno životinje. I to ponavljam ne zbog hrane i preživljavanja ili održavanja ekološke ravnoteže a to su bili glavni razlozi lova onih kultura koje mi zapadnjaci u maniri začepljenog nosa volimo nazivati primitivnima. Peter Singer utemeljitelj modernog animalističkog pokreta i u svojoj knjizi "Oslobođenje životinja", pokret za zaštitu prava životinja nazvao posljednjim pokretom protiv diskriminacije drugi one najveće skupine drugih a to su neljudska živa bića. Iako je teško očekivati da diskriminacija života od strane ljudi može prestati preko noći, jedan od prvih koraka u tom pravcu mogao bi biti zabrana lova u sportske i druge ekološki neutemeljene svrhe. S obzirom na to da je ovaj prijedlog zakona suprotan tom temeljnom načelu ne mogu podržati ovaj dokument koliko god on svoj sadržaj, a to je lovstvo zaogrta u kvazi modernu europsku praksu. Jer kada se maknu sve europske fasade moderni lov ostaje ono što jest, jedna iznimna okrutna, bešćutna i krvava ljudska praksa. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Sada je na radu uvaženi zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Dozvolite da kažem da konstatacije koje su u ovom uvodnom dijelu rečene a vezane su za zakon koji je sigurno, o lovstvu govorim, doveo i uveo i određena gospodarenja i uzgoj i zaštitu i prometanje na jednu višu sigurno da je to rezultiralo i brojnosti divljači i povećanim lovnim turizmom. Normalno da u ovome dijelu postoje i određeni problemi što se isto ovdje spominje a ja bih samo rekao vezano oko depopulacije čitavih područja, odnosno onoga što se dešava i u poljoprivredi i šumarstvu gdje zapuštamo ta područja i normalno da na takovim dijelovima se zapušta i lovstvo. Ovdje nije spomenuti još jedan dio a to je pitanje problema pernate divljači, posebno u dijelovima vezanim za močvarna područja, a još više za ribnjake koji su svojim propadanjem, odnosno smanjivanjem rada na tim ribnjacima izostankom ribe dovode se i u situacija da i ta populacija pernate divljači koja je tamo egzistirala da ona više nije kao takva Međutim, ove izmjene ovoga zakona a ovdje je već bilo govora o tome na onih 101 članak imamo sada 48 članaka izmjena mislim da je to, to nije dobro rješenje, nije rješenje dobro zbog toga i trebalo se ići na novi zakon jer ipak je i zakon star četiri godine, nije dobro jer i sami lovci, odnosno lovačka društva inače smatraju da je u lovstvu suviše birokratizacije, da je masa papirologije a da je edukacija slaba u tome dijelu. Prema tome, mislim da je ovdje već i bilo govora, vjerojatno će i ovaj dio donijeti i veće probleme u samo provođenje onoga dijela što trebaju ti ljudi u tim lovačkim društvima i onima gdje uzgajaju tu divljač raditi. Isto tako se spominje loša statistika proizvodnje divljači, odnosno pernate divljači i u sklopu toga je i teško provođenje planova gospodarenja i kontrolu koju i inspekcijskog nadzora pa se tu dolazi do većih problema vezano za taj dio. Međutim, još dvije stvari koje smatram da bih trebao svakako spomenuti, to je, evo kolegica Mirela je nešto govorila oko ovome lovstvu, odnosno ubijanju divljači, mislim da sam, u uvodnom i rečeno da je po Ustavu divljač od osobitog interesa Republike Hrvatske ima zaštitu, posebnim zakonom određuje se način na koji se ona može koristiti i kojim se ograničava to korištenje. Međutim, druga je stvar što kroz tu zaštitu ne radimo onako kako bi trebali raditi. Spomenuo sam pitanje ribnjaka, pitanje ptica i zaštitu svih tih ptica močvarica kako i održati njihovu zaštitu ako nedovoljno konkretno radimo radimo na održavanju tih njihovih staništa. I upravo u tome dijelu ono što je i Ustavom obveza vidimo da se to ne radi i mislim da bi se zakonskim odredbama trebalo onima koji to ne provode na drugačiji način sankcionirati to njihovo neprovođenje. Još veća stvar je pitanje divljači. Divljač je i ovdje vidimo u ovome dijelu kada se govori o divljači vezano za ovu klasifikaciju da je krupna divljač, jelen obični, jelen lopatar, jelen aksis, srna obična, divokoza, muflon svinja, divlja svinja i smeđi medvjed. Međutim, pitanje baš tih jelena mislim da je jedno od značajnih pitanja u kojima bi trebala ta posebno zdravstvena zaštita biti izraženija i prvo u prvom redu od strane države. Država u zadnjih 10 godina prema onim saznanjima koja ja imam nije uložila u suzbijanje metiljavosti nikakva sredstva. U suzbijanje metiljavosti na tome rade ne znam, Hrvatske šume, ali recimo isto što znademo sigurno to je Osječko-baranjska županija koja godišnje ulaze 100 tisuća kuna u liječenje jelena od metiljavosti. Zašto to govorim? Pa upravo zbog toga što je taj jelen bogatstvo divljači Hrvatske. Najveće i najvažnije što možemo imati i što imamo. I što on kroz tu neadekvatnu zaštitu dovodimo do toga da se smanjuje trofejna vrijednost toga jelena, da normalno kroz to imamo i manji priljev novca jer odstrel takvih jelena što je veća trofejna vrijednost normalno da je i veća njegova vrijednost i financijski isplativo to. A ono što je najvažnije mislim da smo mi poznati u svijetu po trofejnosti tih jelena i da mnogi elitni lovci izvana dolaze na područje Hrvatske i upravo, ne znam Slavonije itd., tamo gdje ima te visoke divljači i da kroz to se stvara upravo ono što se i ovdje govori, pitanje lovnog turizma, pitanje razvoja određenih područja. I zbog toga u tome dijelu smatram da bi se trebala i država drugačije i kvalitetnije obvezati pa posebno na ovome problemu metiljavosti kod jelena jer bi, ako to se nastavi, ako se adekvatna zaštita ne izvrši, mi na neki način radimo i kontra Ustava gdje se govori da je divljač od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku. I upravo zbog toga mislim da izmjene trebaju slijediti, posebno govori se ovdje u ovome dijelu da su izmjene vezane za uređenje vezano i za pregovaračka stajališta, vezano za ovaj dio oko ptica. Prema tome, to je sve dobro, ali bi trebali sa više da ne kažem entuzijazma, odnosno više toga prići i edukaciji tih koji provode taj dio i koji bi trebali u krajnosti i realizirati ovakav jedan razvoj lovstva na osnovama i ovih zakonskih izmjena o kojima smo ovdje govorili. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine državni tajniče. Ja bih samo pripomenuo četiri stvari koje se u praksi događaju, npr. granice lovišta. Granice dvaju lovišta koje utvrdi županijski upravni odjel za poljoprivredu zajedno sa udrugama koje se dotiču dva lovišta i sa županijskim lovačkim savezom. Pošto ta odluka ne zadovoljava jednu od strana koje se smatraju da su oštećeni tom granicom, a znamo granice lovišta koje su, da su to kanal, kanal, cesta, ako je autocesta da je to žica autoceste, da se tu posreduje i da se točno utvrdi granica između dvaju lovišta kako ne bi bilo problema na terenu, a ima ih. Gdje su ljudi, ljudi nose lovačko i drugo oružje i dođe do svađa kako bi granicu između dvaju lovišta utvrdili ili posredovali pri utvrđivanju. Prebrojavanje divljači također je problem na terenu. Oni kojima odgovaraju prebroje više komada jelena, srna, košuta, zečeva i sl., a oni kojima to ne odgovara prebroje manje komada bih rekao štetočina u lovištu koji je veliki problem u posavskim selima, štetočine u lovištu a to je čagalj. Čagalj opusti lovište, lovi mladunčad srna, košuta, zečeva i došao je, kako kažu naši lovci iz Bosne i Hercegovine, iz Bosne preplivao Savu i vrši pustoš po našim lovištima. Bez obzira tko je koncesionar na tom lovištu, trebalo bi organiziranim akcijama vršiti … /Govornik se ne razumije./… takove štetočine u našim lovištima. Divlje svinje. Također u lovištu npr. od Jasenovca prema Staroj Gradišci gdje su tisuće hektara šuma, gdje su strugovi, gdje je pogodno područje za svinje, gdje je sa juga Sava, a okolo sve strugovi, znači i voda i hrana, izlazak te divljači na plodne parcele, uništavanje kukuruza i ostalih uvjeta brzom intervencijom bi bilo potrebito utvrditi štetu, utvrditi nadoknadu poljoprivrednim proizvođačima kako bi on u toj vegetacijskoj godini mogao odmah i brzo posaditi neku drugu kulturu koja je pogodno za to godišnje doba. I četvrta ili peta stvar koju sam primjetio u našim lovištima, a to je baratanje sa oružjem, odlazak u lovište i povratak iz lovišta na određeno i dogovoreno mjesto koje vodi vođa vodi vođa lova ili lovnik u određenoj grupi ili određenoj skupini lovaca. Inače, dobro sam proučio izmjene i dopune ovog zakona. Ja ga osobno podržavam i uvjeravam vas, kolegice i kolege, da je on u odnosu na prethodni zakon izuzetno dobro i kvalitetno sačinjen. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I u ime predlagatelja Vlade Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, uvaženi Herman Sušnik. Izvolite. zahvalio na ovim diskusijama koje smo danas čuli, one su bile dosta obimne i po samim diskusijama vidimo da je ovo zahtjevna problematika. Divljač je živo biće, divljač se kreće, a mi kroz ove zakonske i podzakonske akte želimo da se ta divljač očuva, a isto tako i njena prirodna staništa, a to po mome ili našem mišljenju, znači struke lovne i šumarske, se može jedino dobrim i kvalitetnim gospodarenjem. Ja ne bih pojedinačno sad ulazio, bilo je dosta diskusija. Mi ćemo ih svih malo i razmotrit i vidjet primjedbe. Ja bih samo rekao oko ovog metilja da je država kroz Hrvatske šume praktički spasila populaciju baranjskoga jelena. To ćemo činiti i dalje. Uložena su znatna sredstva i ta populacija se bliži prema onome broju koji je bio prijeratno stanje brojno i govorim, nastavit ćemo i dalje na tome raditi, mislim da tu neće bit nekih problema. Dobili smo određene amandmane i od klubova i to ćemo ih razmotriti i očitovat ćemo se sutra prilikom glasovanja. Hvala. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu za to potrebni uvjeti.